ми готуємося до реєстрації, давайте привітаємо сьогодні на балконі пленарного залу учнів 7-Б класу спеціалізованої школи № 80 Печерського району міста Києва, класний керівник Толокольнікова Світлана Валентинівна. Привіт! Вам теж когось на балконі привітати хочеться? Сергій Володимирович, ви не хотіли вітати учнів 7-Б класу? Зараз всі ваші колеги прийдуть. Ми ж вас чекаємо, тут знову буде 37, 38… Готові реєструватись? Прошу реєструватись.

залі зареєстровано 222… Будь ласка, підготуйтесь. Шановні колеги, давайте…. Не спрацювало, зараз ще зайдуть ще ті, в кого не спрацювало. Я бачу, що не в усіх спрацювала. Це кримінальний злочин, якщо ви за Віктора Володимировича. Я бачу, що у вас теж не спрацювало.

244 народних депутати в залі зареєстровано. Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую відкритим.

За-56 Рішення не прийнято. 1051. Шановні колеги, поправка 1051, ще раз, дає можливість розпоряджатися ділянками понад граничний розмір, право розпорядження передається уповноваженим Кабінетом Міністрів України". І тут я знову хочу звернути увагу всіх нас, що незважаючи на те, що ми не сприймаємо цей Кабінет Міністрів України, ми вважаємо його якимось суцільним непорозумінням в українському просторі, ми, розуміючи відповідальність перед законом і турбуючись за злагодження співпраці різних гілок влади, з надією на те, що коли цей законопроект після референдуму, виключно після референдуму, вступить в силу, цього Кабінету Міністрів України, цього непорозуміння вже не буде. Прошу підтримати поправку. Ставлю на голосування логічну поправку 1051 Шуфрича. Прошу визначатися та голосувати. За-51 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 1053, Шуфрич. Я бачу, що розгляд цього законопроекту викликає жваву зацікавленість у наших колег з фракції "Слуга народу", підходять і вичитують поправки, які запропоновані. І я абсолютно переконаний, що в найближчому майбутньому вони зрозуміють логіку наших вимог, а ще більше – почують народ України.

межами України. Але це, безумовно, буде темою наступної дискусії. А щодо поправки, я прошу її підтримати. Дякую за увагу.

вона стосується абзацу шостого (ми ще не розглядали це питання) статті 130 Земельного кодексу України і пропонуємо виключити відповідні абзаци, і пропонуємо доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями. "Не допускається до проведення та вставлення результатів всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільгосппризначення: купівля-продаж земельних ділянок сільгосппризначення та комунальної власності земель, що перейшли до комунальної власності, відповідно до пункту 21 Розділу Х Земельного кодексу України...".

За-52 Рішення не прийнято. ШУФРИЧ Н.І. Дякую. Ця поправка теж стосується статті 130 Земельного кодексу України, де ми пропонуємо в 21 пункті Розділу в 21 пункті Розділу Х Земельного кодексу України в абзаці "б" наступне: "Купівля-продаж або іншим способом відчуження призначення використання земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільгоспвиробництва, земельних ділянок виділених в натурі (на місцевості) власниками земельних часток (паїв) для ведення особистого сільського господарства, а також земельних часток (паїв) , крім передачі їх у спадщину,

Відповідно поправка регулює питання щодо ділянок сільгосппризначення, які знаходяться в державній та комунальній власності і які не перебувають у приватній власності, і будь-які дії щодо них можливі виключно після проведення всеукраїнського референдуму, що є головною вимогою нашої політичної сили. Але, шановні колеги, я не можу, як міністр з питань надзвичайних ситуацій в минулому не відреагувати на зухвалу поведінку окремих наших громадян, які виступити проти прийняття наших громадян, які прилетіли з Китаю, з регіону, який, на жаль, був поражений коронавірусом. І Харків прийняв цих людей. Я не розумію, як ми можемо вважатися… правку. Ставлю на голосування. Прошу визначатись та голосувати.

теж стосується обмежень, які ми вимагаємо, і вони, на наше тверде переконання, мають бути введені, щодо встановлення до результатів проведення національного референдуму з питання самої можливості куплі-продажу земель. Але я ще раз хочу наголосити, що сьогодні, на жаль, окремі регіони України не змогли продемонструвати єдність відносно наших громадян, яких врешті-решт повернули додому. І те, що місто Харків розкрило можливість і забезпечило можливість прийняття наших громадян, є, дійсно, демонстрація того, хто за єдину Україну, а хто тільки про це говорить. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 1060. Прошу визначатись та голосувати.

За-51 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Нестор Іванович, при всій повазі до вас і до ваших значущих правок, ви, коли їх надавали, ще навіть коронавірусу не було. Давайте все ж таки ближче до теми. Н.І. Пане Дмитро, в тому і є відповідальність політика, державного діяча, що навіть в умовах суворого протистояння у Верховній Раді України дискусії щодо захисту інтересів наших громадян ми не можемо не бачити, що відбувається навколо нас. А те, що сьогодні відбулося відносно наших громадян, яких фактично не пускали окремі активісти додому, в свою рідну хату, в свою рідну країну, не може бути поза нашою увагою. І ми як політики маємо об'єднатися навколо тих людей, які не за доброго життя з'явились і поїхали шукати свою долю до Китаю. І ми два тижні чекали на їх повернення. Знаєте, ну, я продовжу під час наступної… ГОЛОВУЮЧИЙ.

що всі поправки, які стосуються різних аспектів розпорядження земельними паями і врегулювання права власності, можуть бути розглянуті виключно після забезпечення головної вимоги українського народу та нашої політичної сили. А саме "Опозиційна платформа - За життя" вимагає проведення всеукраїнського референдуму, і тільки після цього розглядати питання щодо встановлення процедур, які мають бути врегульовані Земельним кодексом. А поки діє реальний мораторій і немає волі народу, не варто це питання чіпати. Дякую за… Ставлю на голосування. Прошу визначатись та голосувати.

не звернути увагу всіх наших слухачів, а також наших колег по парламенту на принципові позиції нашої політичної сили. Ми категорично проти прийняття закону про продаж землі до проведення всеукраїнського референдуму. Хочу нагадати, що принцип забезпечення народовладдя був головною і першою вимогою і обіцянкою як Президента Зеленського, так і партії "Слуга народу" під час проведення виборів. На жаль, історія повторюється: вибори закінчуються, а обіцянки залишаються. При відсутності закону про референдум можливості ініціювати цю процедуру ми сьогодні пробуємо...

За-48 Не врахована. 1072.

в якій ми пропонуємо наступне: Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "Земельну ділянку сільгосппризначення призначення, яка не перебуває у приватній власності, не може бути відчужено до результатів всеукраїнського референдуму". І це наша головна вимога. Ми категорично проти будь-яких операцій щодо продажу, відчуження землі до проведення всеукраїнського референдуму. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 1072 правку. Прошу визначатись та голосувати. На жаль, рішення не прийнято. Я не можу не звернути увагу на одну з головних вимог і побажання сьогоднішніх землевласників, які бояться, що після прийняття цього закону їх примусять продавати землю за безцінь. Вони наполягають на тому, щоб було забезпечено їх право здавати земельні паї в оренду і боротися за підвищення рентної плати. А якщо комусь потрібно отримати гроші, то, мабуть варто дати можливість отримати кредит як мінімум на 10 років під невеликі відсотки під свій земельний пай, а не провокувати продажу за безцінь. Переконаний, це було би А продаж землі можливий виключно після проведення референдуму. І це є наша… Ставлю на голосування 1072 правку. Прошу визначатись та голосувати.

Ми мали можливість поспілкуватись із землевласниками. Вони реально бояться цього закону. А головна теза, яка під час багатьох дискусій на відкритих майданчиках, яка була озвучена представниками фракції "Слуга народу", що українці хочуть отримати можливість отримати гроші зразу, може бути забезпечена через цільові кредити для землевласників під малі відсотки і на довгі строки. І в даному випадку вони і зберігали би і право власності, і мали би можливість в разі крайньої необхідності отримати гроші, які би могли би повернути державним банкам, виключно державним, протягом 10-15 років. І це реально… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 1077. Прошу визначатись та голосувати.

Шановні колеги, майже 11,5 мільйона наших пенсіонерів отримують в середньому біля 2 тисяч гривень, інша працездатна частина українців отримує в середньому біля 200 доларів в місяць. Скажіть, будь ласка, чи спроможні вони купити земельний пай? З самого початку ми сьогодні цим законом і тими умовами, які в ньому зафіксовані, провокуємо продаж за безцінь земель наших землевласників, що позбавляє їх можливості на майбутнє гарантовано утримувати свої родини. Тому ми і вимагаємо проведення референдуму, щоб народ визначився, щоб при сьогоднішньому їх стані, стані наших громадян, чи готові вони… Прошу визначатись та голосувати. На жаль, рішення не прийнято. Шановні колеги! Сьогодні заборгованість по комунальним послугам – 64 мільярди гривень. І, на жаль, були прийняті закони, які зараз носять репресивний характер і примушують людей в умовах неможливості сплати комунальних послуг піти на продаж свого майна. А найлегше, після прийняття цього закону буде продати свої земельні паї. Так от заради гарантування права власності, замість того, щоб сьогодні зменшити вартість газу, коли на це є реальна можливість, сьогодні провокується можливість продавати земельні паї, захищаючи права… Дякую, Несторе Івановичу. Ставиться на голосування правка 1080 народного депутата Шуфрича Нестора Івановича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

всі мої аргументи пов'язані з поправками. Головна із них, і яка сьогодні кореспондується зі всіма поправками і з нашою головною вимогою, а саме проведення всеукраїнського референдуму. Я ще раз вам нагадую, головним носієм влади в нашій країні є український народ. І 72 відсотки наших громадян категорично проти такого безвідповідального впровадження ринку землі. Землю можна продати раз. А цей закон спровокує продаж землі за безцінь. І в ньому є багато причин, які можуть примушувати наших громадян продати землю і залишити… Дякую. Ставиться на голосування правка 1071 народного депутата Шуфрича. Прошу визначатись та голосувати.

на проведенні референдуму перед прийняття будь-яких законів щодо надання самої можливості купівлі-продажу землі. Метою земельної реформи і в свій час впровадження Земельного кодексу було надання можливості самоорганізації за допомоги і підтримки держави приблизно 1,5 мільйона фермерських господарств, в яких було би залучено до 6 мільйонів наших громадян разом із членами родин. А ця система, яка пропонується в цьому законі, вона буде стимулювати латиноамериканську і африканську системи ведення сільського господарства на користь великих агрохолдингів, де українські фермери перетворяться у найманців і… Дякую, Несторе Івановичу. Ставиться на голосування правка 1072 народного депутата Шуфрича. Комітет її відхилив. Прошу визначатись та голосувати. За-54 Рішення не прийнято. Наступна правка 1074, Нестор Іванович. Саме на вимогу реальних власників наших земель сільгосппризначення ми і настоюємо, відстоюємо принцип проведення референдуму на саму можливість купівлі-продажу землі. Ми сьогодні хочемо спонукати наші агрохолдинги, які зараз домінують на ринку землі піднімати вартість оренди і конкурувати з фермерами за право обробки землі. І хай наші землевласники вибирають: або самим обробляти свою землю, або створити конкуренцію за право оренди на власні паї. А під це вони можуть отримати кредит для вирішення перманентних питань. І на це все має дати відповідь головний принцип народовладдя – національний референдум. на голосування правка 1074 народного депутата Шуфрича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-52 Рішення не прийнято. На жаль, Несторе Івановичу. Наступна правка 1086. Будь ласка, Несторе Івановичу. Чому ми маємо сьогодні через принцип, через реальний механізм народовладдя, яким є референдум, на чому наполягає наша політична сила, гарантувати право наших землевласників щодо захисту їхніх інтересів щодо встановлення справедливого принципу формування вартості землі. Сьогодні наші фермери не мають можливості конкурувати з агрохолдингами, які контролюють сотні тисяч гектарів землі, і їм цікавий результат середній по палаті. А фермер на своїй власній ділянці буде забезпечувати максимальний результат, що, до речі, підвищить продовольчу безпеку нашої країни, і буде в цілому піднімати принципи принципи і основи національної безпеки нашої країни. Не заради грошей, а заради своєї родини. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Несторе Івановичу. Ставиться на голосування правка 1086 народного депутата Шуфрича. Є пропозиція комітету не враховувати. Прошу визначатися та голосувати. 16:34:39 За-51 На жаль, рішення не прийнято. Наступна важлива системоутворююча правка 1078. Несторе Івановичу, будь ласка. Ми зараз говоримо про необхідність проведення реформ, про євроінтеграцію. Але я абсолютно переконаний, що один з головних важелів щодо демонстрації бажання бачити нас у євроспільноті була би відсутність квот на експорт нашої сільгосппродукції в даному випадку до країн Євросоюзу. А в той час, коли діють реальні квоти, які обмежують нашу можливість поставляти товари в Євросоюз, це і є реальною демонстрацією бажання Євросоюзу бачити нас в своїй родині. Використовувати наших людей, можливості наших ринків, сирйові можливості – це так, а залучити нас до реальної співпраці… Дякуємо, Несторе Івановичу, за ґрунтовне пояснення. Правка 1078 народного депутата Шуфрича ставиться на голосування. Комітет, на жаль, відхилив цю правку. Прошу визначатися та голосувати. За-56 Рішення не прийнято, Нестор Іванович. Наступна 1090, Нестор Іванович. Продовжуючи попередню тезу, яка ще раз підкреслює реальне бажання бачити нас у Євросоюзі, я не можу не звернути увагу на наступні цифри. А саме, на початку 90-х років, коли ми отримали незалежність, сукупна кількість тварин, які були задіяні в агарному секторі, було 25 мільйонів, зараз – 3 мільйони. Це є реальна демонстрація того, що сталося і до чого довели умови, в яких сьогодні нам пропонують працювати. В першу чергу нам треба надати можливість по відновленню кількості і якості нашого нашого товарного виробництва в аграрному секторі, забезпечити... Комітет, на превеликий жаль, відхилив цю правку, можливо, зал справить. Прошу визначатися та голосувати.

утримувати поголів'я домашньої худоби. Як наслідок, замість того, щоб переходити на виробництво зернових в іншу якість, ми спромоглися того, що Україна 44 відсотки свого експорту забезпечує за рахунок аграрної продукції, з них абсолютна більшість – це зернові. І тому зараз створені умови, що селяни продають агрохолдингам зерно і не зацікавлені утримувати домашню худобу. Тому ми і ставимо питання, хай землевласники, народ України на референдумі вирішить, чи варто сьогодні провокувати Несторе Івановичу, ви будете наполягати на цій правці? Да. Шановні колеги, ставиться на голосування 1095 народного депутата Шуфрича. Комітет не підтримав, відхилив цю правку. Є пропозиція визначатися та голосувати.

Дякую. Ви знаєте, ми критикуємо Угоду про асоціацію і, вивчивши всі аспекти цієї угоди, звернули увагу на те, що там відсутня вимога щодо введення ринку землі. Тобто я наголошую і ще раз підкреслюю, що це замовлення зовні і замовлення окремих агрохолдингів, які хочуть скористатися зубожінням наших людей скупити дві третини території України, які сьогодні забезпечуються землями аграрного призначення. Дві третини землі після прийняття цього закону може стати власністю чотирьох… Дякую. Шановні колеги, ставиться на голосування правка 1096 народного депутата Шуфрича. Комітет її відхилив. Прошу визначатися та голосувати. За-53 Рішення не прийнято. Наступна правка 1097. Будь ласка.

"Гранично допустимий розмір земель сільгосппризначення на території населеного пункту у власності однієї фізичної особи або юридичної особи приватного права можуть складати до 10% від усієї сукупності земель сільськогосподарського призначення цього населеного пункту". Я ще раз підкреслюю, що відстоюючи право українського народу на референдумі висловитися з питання самої можливості куплі-продажу землі, ми сьогодні готові до глибокої дискусії… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Несторе Івановичу. Тобто до 10 відсотків. Я правильно зрозумів, Нестор Іванович? До 10. А скільки до цього було, Несторе Івановичу? Дякую. Ставиться на голосування 1097, правка народного депутата Шуфрича. Комітет її відхилив. Прошу визначатись та голосувати. За-54 Рішення не прийнято. Наступна правка 1098. Зараз у мене включено мікрофон. Я можу вам відповісти. В різних регіонах різна, але, на жаль, були приклади, де було більше десяти відсотків. І тому ми й пропонуємо відповідну межу. Щодо наступної поправки, то ми сьогодні ще раз наполягає на тому, що врегулювання будь-яких питань самої можливості купівлі-продажу українських земель може бути врегульовано і розглянуто виключно після того, як український народ на національному референдумі дасть згоду на цей процес. Тому ми й наполягаємо не говорити про принцип народовладдя, а реально його забезпечити і провести національний референдум з питання, яке зараз є дуже болючим для наших людей. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Несторе Івановичу. І так, правка 1098 народного депутата Шуфрича Нестора Івановича. Комітет відхилив цю правку. Ставлю на голосування. Прошу визначатись та голосувати.

Наступна поправка стосується врегулювання цієї ж самої проблематики, я ще раз підкреслю, що гранично допустимий розмір земель сільгосппризначення на території населеного пункту у власності однієї фізичної або юридичної особи приватного права можуть складати до 10 відсотків від всієї сукупності земель сільгосппризначення цього населеного пункту. Я уточнюю свою позицію і ще раз відповідаю на ваше запитання. Таке може стати можливим, перебільшення 10 якщо буде встановлена норма, яка пропонується цим законом, 10 тисяч гектар на 1 особу. Саме тому ми і пропонуємо цей запобіжник. Дякую, Нестор Іванович. Просто в цій же ж редакції ви попередніх 3 правки теж пропонували. Може не будемо ставити, вони не пройшли? Ставимо, так? Добре. Ставлю на голосування правку 1100 народного депутата Шуфрича Нестора Івановича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-55 Рішення не прийнято. Наступна правка 1101. Будь ласка, Нестор Іванович. Пане Руслане, щоб уникнути вашої стурбованості з приводу того чи наполягаю я на

Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступним положенням: "Земельну ділянку сільгосппризначення, яка не перебуває у приватній власності, не може бути відчужено без проведення національного референдуму", що є головною вимогою нашої політичної сили. І при цьому прошу врахувати перший абзац цієї поправки щодо обмеження 10 відсотків на одній території, в одному населеному пункті. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Несторе Івановичу. Ставиться на голосування правка Нестора Івановича Шуфрича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-65 Рішення не прийнято. Наступна правка 1103. Будь ласка, Нестор Іванович. Чому ми зараз наполягаємо на розгляді кожної поправки? Тому що, на жаль, під час розгляду цього питання на комітеті після підписання меморандуму щодо визначення процедури розгляду проекту закону на засіданні комітету ми дійшли тільки до 758 правки, а із наших 3 тисяч 199 правок, на жаль, було розглянуто менше 10 відсотків. Тому ми зараз і наполягаємо на такому прискіпливому розгляді, щоб іще раз довести головну вимогу нашої політичної сили, яка кореспондується з вимогою двох третин громадян нашої країни щодо самої можливості продажу українських земель виключно після проведення національного референдуму.

це питання теж стосується доповнень до статті 130 Земельного кодексу України, яку ми пропонуємо доповнити наступними положеннями: "До встановлення результатів всеукраїнського референдуму", а це є головна вимога нашої політичної сили, "стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення заборонено здійснення відчуження земельних ділянок сільськогосподарського з уточненням в лапках: "(в тому числі передача як внесок до статутного капіталу юридичної особи, застава, укладання договорів емфітевзису тощо) окрім передання у спадщину, передання у власність держави або органів місцевого самоврядування...".

і яке, безумовно, необхідно буде регулювати після проведення національного референдуму. Будь-які аспекти, які стосуються різноманітних можливостей, операцій з продажу відчуження землі приватної, а тим паче державної і комунальної власності, можуть бути врегульовані після проведення і надання згоди українським народом. Але в умовах, коли український народ говорить "ні", в такому режимі проштовхувати цей закон є безвідповідально. І ми будемо наполягати на тому, щоб цей закон було скасовано… Дякую. Ставиться на голосування ця правка народного депутата Шуфрича. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-60 Рішення не прийнято. Наступна правка 1111, Нестор Іванович. Шановний головуючий, сьогодні 7,5 мільйона наших громадян є землевласниками. Скажіть, будь ласка, а чи справедливо, що і інші наші громадяни не мають права на власність земельних ділянок сільгосппризначення? Більше того, їм заборонено це право, коли у нас в державній і комунальній власності знаходиться, як говорять і як стверджують, більше 10 мільйонів гектарів землі. Так давайте спочатку розпаюємо їх, а потім повернемось через національний референдум щодо питання самої можливості їх продажу. Спочатку забезпечте всіх громадян України правом власності на рідну землю. Прошу проголосувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Несторе Івановичу. Ставиться ця правка Нестора Івановича Шуфрича на голосування, 1111. Пропозиція комітету – відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-60 Рішення не прийнято. Ситуація, яка зараз провокується, може мати надтяжкі наслідки. Тому ми наполягаємо на підтримці цієї поправки, в сутності якої є головна наша вимога: проведення національного референдуму. Наполягаю на підтримці цієї поправки. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Несторе Івановичу. Ставиться на голосування ця поправка з сутнісною вимогою 1115. Прошу визначатись та голосувати.

Ми наближаємося до розуміння того, що, виключно звернувшись до народу України через національний референдум, ми можемо отримати право на прийняття цього та подібних законів. Тому я наполягаю на голосуванні цієї поправки. Дякую, Несторе Івановичу. Ставиться на голосування правка 1119 народного депутата Шуфрича. Комітет її, на жаль, відхилив. Прошу зал визначатись і голосувати. За-59 Рішення не прийнято. Наступна правка 1120, Несторе Івановичу. Дякую, шановний головуючий. Дуже багато видатків будуть спровоковані прийняттям цього закону для наших землевласників, які під час оформлення, навіть теоретичної можливості продажу землі, втратять значні відсотки від тої умовної мізерної плати, на яку буде провокувати їх цей закон. Тому ми і вимагаємо запитати народ України, чи готовий він сьогодні за безцінь продати свої права власності на землю. Дякую за увагу. Дякую, Нестор Іванович. Правка ваша чергова 1120, ви наполягаєте. Комітет наполягає відхилити. Прошу визначатись зал.

Відстоюючи послідовність нашої позиції, я ще раз хочу звернути увагу, що "Опозиційна платформа - За життя" відстоює принцип забезпечення можливості висловитись українському народу на національному референдумі і вже після того впроваджувати ринок землі, і в тому випадку, якщо народ України схвально висловиться щодо цієї ініціативи. А поки в умовах, коли підвищуються орендні платежі, я вважаю, є недоцільним провокувати людей на саму можливість позбавлення права власності. Дякую за увагу.

відповідає 7 тисячам гривень, що трошки менше 300 доларів. Це означає, що середня вартість українських земель у сьогоднішніх умовах має бути не нижче 4 тисяч доларів за один гектар. Ми розуміємо, що після прийняття закону в цих умовах буде спровоковано продаж землі, про що неодноразово говорилось в межах максимум 1 тисяча - 1 тисяча 200 доларів, а середня буде біля 800. Саме тому, щоб не обікрали наших землевласників, ми і наполягаємо на проведенні всеукраїнського референдуму, щоб українці визначились, чи прийшов час до продажу землі. Дякую за увагу.

Ця поправка носить наступну редакцію: Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "Земельна ділянка сільгосппризначення, що перебуває у власності держави, може бути відчужена виключно після проведення національного референдуму, що є головною вимогою нашої партії". Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 1128. Прошу визначатися та голосувати.

імені Разумкова, КМІС, "Рейтинг" – сьогодні визначають, що 73 відсотки, це середній показник, громадян нашої країни категорично проти впровадження ринку землі. Чи не нагадує вам цей показник показник підтримки Президента України під час другого туру? Тому я закликаю вас схаменутися, зупинитися, повернутися обличчям до народу, якому ви хочете служити, провести національний референдум, прислухатися до нашої головної вимоги, і тільки після того ухвалювати цей закон. Дякую за увагу. Прошу проголосувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 1129. Прошу визначатися та голосувати. За-68 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна поправка стосується знову 130 статті Земельного кодексу наступного змісту: застереження консолідації земельних ділянок сільгосппризначення України має відповідати вимогам, які передбачені у відповідній 93 поправці. І все це можливо виключно після впровадження національного референдуму, адже цей принцип було закладено як головну вимогу під час виборчої кампанії і сьогодні вже Президента Зеленського, і партії "Слуга народу". Тому ми наполягаємо на референдумі перед прийняттям будь-яких інших рішень. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 1133. Прошу визначатися та голосувати. За-62 Рішення не прийнято. Ця поправка, вона стосується пункту 21 Розділу Х Земельного кодексу України. І І в ній ми пропонуємо доповнити наступну редакцію: "Не допускається до проведення і встановлення результатів всеукраїнського референдуму щодо питання самої можливості купівлі-продажу української землі будь-яких змін щодо питання права власності на земельні паї". Виключно після референдуму ми можемо розглядати ці питання. Дякую за увагу. Прошу проголосувати. 1142. Прошу визначатись та голосувати.

1136. відокремити це питання від одної з головної, в тому числі і вашої як на той час лідера політичної партії "Слуга народу", обіцянки щодо врегулювання питання народовладдя. Ми зараз маємо сконцентруватися саме на принципах забезпечення такої можливості для українського народу. Тому ми наполягаємо і не відступимо від цієї позиції щодо вимоги проведення закону за принципом проведення національного референдуму і тільки…

За-60 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 1148. Наступна поправка виходить з того самого принципу, що українці мають право за власним розсудом, за власним рішенням давати оцінку тій чи іншій ініціативі. Тому ми і наполягаємо, і це є головна наша вимога, виступаючи проти продажу української землі, ми наполягаємо на забезпеченні можливості проведення референдуму і тільки після цього розглянути цей закон. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 1137. Прошу визначатися та голосувати.

відсутні, коли пан Руслан був головуючим, ми погодились про те, що всі поправки, на яких я наполягаю, будуть проголосовані. Тому я ще раз, наполягаючи на врегулюванні окремих принципів можливих норм цього закону і можливості врегулювання питання відносин на ринку землі говоримо про те, що це можливо виключно після проведення національного що є головною вимогою нашої політичної сили, яка зараз виступає категорично проти будь-якої… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 1142. Прошу визначатись

ми маємо розглянути різні аспекти відносин з приводу ринку землі, його впровадження. Але це можливо буде виключно після проведення національного референдуму. На цьому наполягає наша фракція "Опозиційна платформа - За життя", яка виступає категорично проти продажу землі сьогодні. Дякую за увагу. Ставлю на голосування 1142. Прошу визначатись жаль, рішення не прийнято. Шановні колеги, шановний головуючий, наступна правка знову стосується повноважень Кабінету Міністрів України та питання переходу права власності, які можуть бути розглянуті і врегульовані виключно після проведення всеукраїнського референдуму, що є головною вимогою політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" і її фракції у Верховній Раді України, які виступають категорично проти продажу землі сьогодні, враховуючи зубожіння людей і їх категоричне несприйняття цієї ініціативи сьогодні. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 1142. Прошу визначатись та голосувати.

Наступна поправка стосується частини першої 130-ї Земельного кодексу, яку ми пропонуємо доповнити таким змістом: "Інші особи набувають право власності на землю сільгосппризначення виключно як

Адже спадщина це має бути гарантована можливість зміни права власності сьогодні, а все решта може бути розглянуто, і в першу чергу питання купівлі-продажу, виключно після проведення національного референдуму. На чому наполягає наша політична сила "Опозиційна платформа - За життя". Дякую. Рішення не прийнято.

Дмитро Олександровичу! Я вибачаюсь, наступні чотири поправки (я прошу мені добавити 30 секунд), наступні наступні чотири поправки, вони кореспондуються, хоча є відмінними одна від одної. Тобто поправки 1145, 1146, 1147 і 1149, врегулюють окремі питання щодо надання можливості зміни права власності, але все це може відбутися виключно після проведення національного референдуму, що є головною вимогою нашої політичної сили "Опозиційної платформи - За життя", яка категорично виступає проти самої можливості продажу... ГОЛОВУЮЧИЙ. Добавте 30 секунд. Самої можливості продажу української землі в умовах, коли це не сприймається двома третинами наших громадян. Прошу кожну поправку із зазначених поставити окремо на голосування.

За-58 Рішення не прийнято. 1164. Прошу визначатися та голосувати.

За-60 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 1148. Прошу визначатись та голосувати.

За-58 Рішення не прийнято. 1154. Прошу визначатись та голосувати.

Правка 1150 теж стосується самої можливості встановлення контролю за процесом відчуження земель сільськогосподарського призначення з боку Кабінету Міністрів України та уповноважених органів. Враховуючи вимогу відставки діючого Кабінету Міністрів України, вважаємо неможливим прийняття цього закону під час, коли працює сьогоднішній уряд, а тим паче у разі відсутності проведення національного референдуму. Тому наполягаю на голосуванні поправки 1150. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. 1150. Прошу визначатись та голосувати.

І в них закладено принцип, з одного боку, забезпечення контролю Кабінету Міністрів України щодо обігу і зміни власності земель сільгосппризначення, з іншого боку, ми наполягаємо в цих поправках на необхідності і можливості внесення будь-яких змін виключно після проведення національного референдуму, на якому народ України має визначитись щодо самої можливості врегулювання ринку землі. І це є головна вимога, як і українського народу, так і партії номер 2… Це є вимога партії, яка сьогодні за рівнем підтримки займає друге місце, "Опозиційна платформа - За життя" стоїть на принципах проведення референдуму щодо… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 1152. Прошу визначатись та голосувати.

За-65 Рішення не прийнято. 1153. Прошу визначатись та голосувати. За-58 Рішення не прийнято. 1154. Прошу визначатись та голосувати. За-59 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 1155. Інформація для наших телеглядачів. Коли в секторі фракції "Опозиційна платформа - За життя" ви бачите голосування червоним, тобто проти, це наші колеги з інших фракцій підходять і виражають свою думку. Позиція нашої фракції однозначна. Ми підтримуємо всі поправки, які стосуються головної нашої вимоги. Розглядання будь-яких новел цього закону і, в принципі, процедури продажу землі – виключно після проведення всеукраїнського референдуму, що є головною вимогою і принципом нашої політичної сили "Опозиційна платформа - За життя", що кореспондується з вимогою двох третин наших громадян. І я не виключаю, що це саме ті дві третини, які підтримали Зеленського під час другого туру. А ті 30 відсотків, які зараз частково…

Ви знаєте, я зараз можу припустити, що в 30 відсотках, які проголосували за Зеленського в першому турі, можливо, були прихильники продажу землі. Але ви маєте поставитись з повагою до двох третин наших громадян, які сьогодні кричать: "Зупиніться! Ми, українці, не готові до впровадження такого ринку землі, який провокує наше пограбування, яке буде схвалено цим законом". Тому ми як опозиційна партія номер один і всеукраїнська партія номер два наполягаємо на забезпечення принципу народовладдя і проведення національного референдуму щодо самої можливості впровадження ринку землі. Важливо, що хоча б не єдина партія, а так все добре. 1156, прошу визначатись та голосувати. 17:24:07 За-56 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 1158. Дякую, пане Голово. Ви знаєте, я просто вчився в нормальній радянській школі і вмію рахувати як мінімум до ста. Тобто до ста відсотків я орієнтуюсь чітко. Тому можу з твердістю наполягати на тому, що зараз за рівнем підтримки ми є опозиційною партією номер один, а в цілому, дійсно, за рівнем підтримки, за що ми дуже вдячні нашим громадянам, ми поки що є партією номер два. А після прийняття цього закону, я переконаний, станемо не тільки опозиційною, а в цілому партією номер один в цій країні за рівнем підтримки наших громадян. І знаєте чому? Тому що ми разом з народом і наполягаємо на проведення національного референдуму. До речі, вимога провести національний референдум в цих поправках незалежно від авторства більше ніж тисячі поправок до цього закону. Тобто майже чверть вона сьогодні…

це є тимчасове явище, повірте моєму досвіду, багато чого я бачив у цій залі. Тому ми зараз і вболіваємо за те, щоб, виконуючи зовнішнє замовлення, тому що я не можу собі уявити, що саме "слуги народу" можуть наполягати на такому антинародному законі. Ми, висловлюючи волю народу України і нашу власну позицію, наполягаємо на проведенні національного референдуму. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю саме цю пропозицію на голосування. Прошу визначатись та голосувати. За-59 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 1162. Шановний головуючий, поправки 1162, 1163, 1164. Вони кореспондуються між собою, вони врегульовують питання переходу права власності, які можуть бути розглянуті виключно в разі позитивного схвалення самої можливості провадження земель сільгосппризначення після проведення національного референдуму, що є головною вимогою нашої політичної партії. І сьогодні ми від цього принципу не відступаємо, будемо наполягати на ньому, і ми будемо разом з народом України, який зараз боїться щодо можливості пропихування цього закону. Дякую за увагу. Дякую, Несторе Івановичу. Ставлю на голосування правку 1162. Прошу визначатись та голосувати. Несторе Івановичу, поки йде голосування, я хотів дізнатися, я просто подивився 1165, дуже також схожа з попередніми трьома. 1163. Прошу визначатися та голосувати. За-58 Рішення не прийнято. 1164. Прошу визначатися та голосувати. За-57 Рішення не прийнято. Можемо і 1165, да, проголосувати? Вони… Ні, наполягає.

які можуть бути укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або в інший спосіб відчуження земель сільгосппризначення. Тому я звертаю вашу увагу саме на цей аспект і прошу проголосувати цю поправку окремо. І висловлюючи повагу до самої до самої процедури розгляду цього закону, я ще раз наполягаю на тому, що більш ніж тисяча поправок, які пропонували і вимагали включити норму про проведення національного референдуму

Ну, спробуємо ще. 1165, Прошу визначатися та голосувати. За-57 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 1167.

дійсно, кореспондуються одна з одною, вони є різними за своєю редакцією, що було визначено під час робочої групи, яка працювала на підставі меморандуму, поки цей меморандум зухвало не було попрано і скасовано, це ще буде предметом розгляду в Конституційному Суді, до речі. Але принципи щодо можливості переходу власності, визначені в цих поправках, можливі виключно після проведення всеукраїнського референдуму,

прошу визначатися та голосувати. За-61 Рішення не прийнято. Шановні колеги, шановні колеги, Оксана Олександрівна, ви, на жаль, пропустите важливі правки. Я на вашому місці все ж таки трохи тихіше. Дякую. 1167, прошу визначатися та голосувати. Знову не прийнято рішення. 59 - за. 1168, прошу визначатися та голосувати. За-57 Знову не прийнято рішення. 1169 правку ставлю на голосування. Прошу визначатися та голосувати. За-55 Рішення не прийнято. Правка 1170.

стосуються внесення змін до статті 130 частини першої Земельного кодексу України в частині врегулювання питання самої можливості зміни права власності виключно після референдуму, який дасть саме право на проведення подібних операцій. Крім того, це має одночасно бути узгоджено з можливістю ввести всі необхідні зміни до державного кадастру та інших актів і органів державної влади, які регулюють і фіксують право власності на землю. Дякую за увагу. Да, дійсно, 1170. Шановні колеги, ставлю її на голосування. Прошу визначатися та голосувати.

за можливість оголосити мені самому наступну правку. Вона є принциповою. Я скажу відверто, ми би могли вже зараз, мабуть, прийти до завершення розгляду цього закону, якби ви сказали два чарівних слова, вибачаюсь, три: підтримати і проголосувати наступну правку 1171. Тоді ми би зафіксували в цьому законі, що всі новели, які врегулюють в майбутньому можливість продажу земель сільгосппризначення, можуть бути реалізовані виключно після проведення національного референдуму, про що і говорить правка… Ставлю на голосування 1182. Прошу визначатись та голосувати.

статті 130 Земельного кодексу України викласти в наступній редакції: "Юридичні особи, резиденти України – виключно резиденти України, підкреслюю платники податку на прибуток у загальній системі оподаткування та кінцевим вигодонабувачем яких є виключно громадяни України". Тим самим ми ще раз звертаємо вашу увагу, що землевласниками в Україні можуть бути виключно українські громадяни, і це їх їх право сьогодні гарантується Конституцією. І ми на цьому наполягаємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю цю правку на голосування, 1172. Прошу визначатись та голосувати.

За-55 Рішення не прийнято. 1173. 17:38:11 ШУФРИЧ Н.І. Дякую, шановний головуючий. Ця поправка теж регулює різні аспекти можливості зміни права власності.

до обговорення суті цього закону, але це можливо виключно в одному випадку, якщо буде проголосована норма, що цей закон вступає в силу після набуття згоди щодо його впровадження на всеукраїнському референдумі, який скаже "так" цьому процесу. А без українського народу ми вважаємо, що цей закон буде стимулювати… Прошу визначатись та голосувати.

яка пропонує доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями, а саме: "Проведення та встановлення результатів всеукраїнським референдумом з питання обігу земель сільгосппризначення є обов’язковою вимогою для запровадження вільного обігу земель. Протягом року з набуття чинності цих положень має бути проведено та опубліковано аналіз ефективності використання земельних ділянок". Тобто не поспіх, виконуючи чиюсь вимогу, і на вигоду агрохолдингів, які планують опанувати українську землю, ми пропонуємо цю поправку... Дякую.

Шановні колеги з фракції "Слуга народу", одне з ваших головних пояснень, чому необхідно впровадити ринок землі, є позиція, що українці сьогодні позбавлені отримати разову грошову винагороду у зв'язку з тим, що вони обмежені в можливості продати землю. Скажіть, будь ласка, а продаж – чи це єдина можливість отримати гроші? Можливо, нам варто в діючому Земельному кодексі врегулювати питання іпотеки земельних паїв, але виключно в державних банках під 10, а, можливо, 12, 15 років під невеликий відсоток, що дасть можливість нашим громадянам і отримати разово певні кошти і зберегти право власності. Оце було би по-державницьки. А зараз... Дякуємо. Голосується поправка 1177 народного депутата Шуфрича. Прошу визначатись та голосувати. За-55 На жаль, рішення не прийнято. 1180, Нестор Іванович, поправка. свою позицію щодо можливості отримання, щодо необхідності надання можливості отримання разової винагороди без позбавлення права власності в разі отримання кредиту під заставу в державному банку на 12-15 років. За цей період власник земельного паю або його родичі, які, можливо, отримають цю землю у спадщину, зможуть визначитись: або залишити цю землю державному банку, який її викупить і збільшить державний земельний фонд, можливо, перепродасть у інший спосіб, або вони будуть утримувати цю землю далі, повернувши кредит. І ми маємо забезпечити цю можливість. А замість цього ми цим законом… ви, шановні "слуги народу", пропонуєте продати… Шановні колеги, ставиться на голосування правка Нестора Івановича Шуфрича 1180. Комітет її відхилив. Прошу визначатися та голосувати.

сьогодні регулює одну із можливостей переходу права власності, але виключно за результатами національного референдуму, я хотів би повернутися до дискусії щодо можливості отримання разових грошових надходжень під час надання в заставу землю державному банку, причому, зберігаючи право власності. Тоді ми можемо забезпечити і, чесно кажучи, реалізувати ваше бачення отримання грошової… Ставиться на голосування поправка 1181 народного депутата Шуфрича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

Це питання знову регулює питання заборони внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств до визначення самої самої можливості купівлі-продажу української землі до проведення національного референдуму. І ще раз кажу, ваш головний аргумент щодо необхідності надання нашим громадянам можливості разово отримати певну суму грошей може бути вирішений через кредити, надані державними банками під заставу на 12-15 років, під малі проценти, наприклад, 5 відсотків. Така можливість

певні аспекти, які пов'язані з ймовірною можливістю зміни права власності, наполягає на тому, що будь-які зміни подібного характеру можливі виключно після ухвалення цих норм під час проведення національного референдуму, що є головною вимогою нашої політичної сили "Опозиційна платформа - За життя", і це є вимога двох третин громадян України. А пояснення, що це треба зробити заради надання можливості нашим громадянам одноразових грошових надходжень, ми можемо вирішити через справедливе кредитування, через державні банки, зберігаючи принцип… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 1183. Прошу визначатись та голосувати. За-55 Рішення не прийнято. 1186. Я вибачаюсь, 1184. Шановний головуючий! Вибачте, ви так і сказали. Дякую. 1184. Шановний головуючий, ця поправка знову повертає нас до можливості концентрації права власності на земельні паї не більше ніж 10 відсотків в межах одного населеного пункту. Це питання, безумовно, має бути врегульовано. Але норма ця може вступити в силу виключно після проведення національного референдуму з питань надання можливості встановлення ринку землі, виключно після волевиявлення наших громадян. Ні в якому… Ставлю на голосування 1184. Прошу визначатись та голосувати.

вона уточнює щодо встановлення результатів всеукраїнського референдуму, встановленого купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, заборонено здійснення відчуження земельних ділянок сільгосппризначення, а далі в лапках уточнення: (в тому числі передача, як внесок до статутного фонду капіталу юридичної особи, застава укладення договорів емфітевзису тощо, крім передання у спадщину, передання у власність держави або органів місцевого самоврядування договорів міни). І це все можливо виключно після проведення всеукраїнського референдуму на якому буде визначено саме право продажу і зміни права власності українських земель. Зрозуміло. Ставиться правка 1185, народного депутата Шуфрича на голосування. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-55 Рішення не прийнято. 1186. Шановний головуючий, моя поправка містить кілька частин, кожна з яких має власне правове значення, тому відповідно до частини шостої статті 45 Регламенту прошу прийняти процедурне рішення про розгляд і голосування кожної з її окремих частин окремо. І розглядаючи поправку 1186, я ще раз хочу звернути увагу, що вона стосується питання врегулювання окремих обставин можливості зміни права власності, але це все можливо виключно після проведення національного референдуму, який має надати саме право або його заборонити до того часу, поки український народ не висловиться позитивно з цієї ініціативи, на якій сьогодні наполягає "Слуга народу". Ставлю на голосування правку 1187. Прошу визначатись та голосувати. За - 1186. Добре, коли серед ваших колег лунає сміх. 1187. Шановний головуючий! Зараз я прошу наступні поправки:

одну після іншої, а мені надати додатково 30-40 секунд для висловлення своєї позиції стосовно тих поправок, вони є відмінними. Я тільки що вам висловив нашу позицію щодо можливості розгляду окремих навіть абзаців правок, і ці правки врегульовують можливості зміни права власності. Але це право, ця можливість може бути забезпечена виключно після позитивного ухвалення на національному референдумі. І тільки після того, як на національному референдумі народ України схвалить позитивне рішення, ми зобов'язані вирішити всі питання, які зараз є в цих поправках. А зараз я прошу поставити всі чотири поправки на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку 1187. Прошу визначатись та голосувати.

За-50 Рішення не прийнято. 1188. За-51 Рішення не прийнято. 1190. Ставлю на голосування, чотири правки сказали. Прошу визначатися та голосувати.

врегульовує порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних паїв крім вилучення викупу їх для суспільних потреб, що врегульовано іншим законом. Пункт "б". Купівля-продаж або в інший спосіб відчуження земельних ділянок можливі виключно

Я ще раз звертаю увагу щодо внесення змін і доповнень до статті 130 Земельного кодексу України наступної редакції: без встановлення результатів всеукраїнського референдуму та позитивного схвалення самої можливості щодо відчуження". Дякую. Прошу поставити на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку 1192 народного депутата Шуфрича. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

За-52 Рішення не прийнято. 1193. є принциповою, на ній наполягали різні народні депутати України, а саме громадянин України, який отримує сільськогосподарську освітню спеціальність, може отримати землі в межах 100 гектарів. І тим самим ми сьогодні надаємо можливість тим, хто поїде працювати на село, знову стати землевласниками. Прошу відповідну поправку поставити на голосування і підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 1193. Прошу визначатися та голосувати. Рішення не прийнято, правка не врахована. Нестор Іванович, я впевнений, що і я, і колеги продовжували б слухати і слухати ваші правки, однак, на жаль, на сьогодні засідання вже завершено. Оголошую вечірнє засідання Верховної Ради України закритим.